dame i gospodo, pre nego što pređemo na odlučivanje o tačkama dnevnog reda, potrebno je da utvrdimo kvorum.Saglasno članu 88. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, kvorum za rad Narodne skupštine u danu za glasanje postoji ako je na sednici Narodne skupštine prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.Molim se da ubace svoje kartice u poslaničke jedinice.Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je sali prisutno 175 narodnih poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika, i prema tome postoje uslovi za odlučivanje.Prelazimo na odlučivanje.Predlog zakona o izboru predsednika Republike.Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izboru predsednika Republike, u

načelu.Podsećam vas da je članom 37. Predloga zakona predviđeno da ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u &quot;Službenom glasniku Republike članu 196. stav 4. Ustava zakoni i drugi akti stupaju na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja i mogu da stupe na snagu ranije samo ako za to postoje naročito opravdani razlozi utvrđeni prilikom njihovog donošenja.Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.Zaključujem glasanje: ukupno - 183, za - 183.Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana objavljivanja.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izboru predsednika Republike, u celini.Zaključujem glasanje: ukupno - 183, za - 183.Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o izboru predsednika Republike.Predlog zakona o izboru narodnih poslanika.Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izboru narodnih poslanika, u

član 115. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Kamberi, Imamović, Kučević, Bećiri, Hodžić i Bajrami.Stavljam na glasanja ovaj amandman.Zaključujem glasanje:

amandman.Podsećam vas da je članom 181. Predloga zakona predviđeno da zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.Zaključujem glasanje: ukupno – 183, za – 181, nije glasalo – dvoje.Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam od dana njegovog objavljivanja.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izboru narodnih poslanika, u celini.Zaključujem glasanje:

Predlog zakona o lokalnim izborima.Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.Stavljam na glasanje Predlog zakona o lokalnim izborima, u

načelu.Prelazimo na amandmane.Na član 55. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Kamberi Imamović, Kučević, Bećiri, Hodžić i Bajrami.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje: ukupno – 183, protiv – šest, nije glasalo – 177.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 75. amandman su zajedno podneli narodni poslanici: Kamberi, Imamović, Kučević, Bećiri, Hodžić i Bajrami.Stavljam na glasanje ovaj

vas da je članom 51. Predloga zakona predviđeno da ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.Zaključujem

183.Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana objavljivanja.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izboru predsednika

Predlog zakona o finansiranju političkih aktivnosti.Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.Stavljam na glasanje Predlog zakona o finansiranju političkih aktivnosti, u

načelu.Prelazimo na amandmane.Na član 25. amandman, sa ispravkom, zajedno su podneli narodni poslanici Kamberi, Imamović, Kučević, Bećiri, Hodžić i Bajrami.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje: ukupno – 183, protiv – sedam, nije glasalo – 176.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 25. amandman je podneo narodni poslanik Vladan Glišić.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje: ukupno – 183, za – dva, nije glasao – 181.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 26. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milićević, Paunović, Radović i Marković.Stavljam na glasanje ovaj

vas da je članom 51. Predloga zakona predviđeno da ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.Zaključujem

dvoje.Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam od dana njegovog objavljivanja.Stavljam na glasanje Predlog zakona o finansiranju političkih aktivnosti, u celini.Zaključujem glasanje: ukupno – 183, za – 180, nije glasalo – troje.Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o finansiranju političkih aktivnosti.Prelazimo Predlog zakona o izmeni Zakona o sprečavanju korupcije.Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmeni Zakona o sprečavanju korupcije, u

načelu.Prelazimo na odlučivanje o amandmanu.Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Vladan Glišić.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje: ukupno – 183, za – jedan, nije glasalo – 182.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Podsećam vas da je članom 2. Predloga zakona predviđeno da ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.Zaključujem glasanje: ukupno – 183, za – 181, nije glasalo – dvoje.Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam od dana njegovog objavljivanja.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmeni Zakona o sprečavanju korupcije, u

Predlog zakona o dopuni Zakona o vanparničnom postupku.Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu, a s obzirom na to da na Predlog zakona nisu podneti amandmani, pristupamo odlučivanju o Predlogu zakona.Stavljam na glasanje Predlog zakona o dopuni Zakona o vanparničnom postupku, u

članom 2. Predloga zakona predviđeno da ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.Zaključujem

naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam od dana njegovog objavljivanja.Stavljam na glasanje Predlog zakona o dopuni Zakona o vanparničnom postupku, u celini.Zaključujem glasanje:

postupku.Podsećam vas da je Narodna skupština obavila i pretres predloga zakona iz tačaka od 7. do 10. dnevnog reda u načelu, a s obzirom na to da na predloge zakona nisu podneti amandmani Narodna skupština će saglasno članu 160. stav 3. Poslovnika odlučivati samo u predlozima zakona u celini.Imajući to u vidu, prelazimo na odlučivanje.Stavljam na glasanje Predlog zakona o socijalnom preduzetništvu, u celini.Zaključujem glasanje: ukupno – 183, za – 183.Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o socijalnom preduzetništvu.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmeni Zakona o platama državnih službenika i nameštenika, u celini.Zaključujem glasanje: ukupno – 183, za – 182, nije glasao – jedan.Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o izmeni Zakona o platama državnih službenika i nameštenika.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmeni Zakona o predmetima opšte upotrebe, u celini.Zaključujem glasanje: ukupno – 183, za – 183.Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o izmeni Zakona o predmetima opšte upotrebe.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmeni Zakona o oružju i municiji, u celini.Zaključujem glasanje: ukupno – 183, za – 182, nije glasao – jedan.Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o izmeni Zakona o oružju i municiji.11.

Beograd, OTP banka Srbija akcionarsko društvo Novi Sad i Nova Ljubljanska banka d.d. Ljubljana po zaduženju Javnog preduzeća „Srbijagas“.Pre prelaska na odlučivanje, podsećam vas, da na osnovu člana 105. stav 3. tačka 4) Ustava Republike Srbije Narodna skupština odlučuje o zakonima kojima se uređuje javno zaduživanje većinom glasova svih narodnih poslanika.Stavljam na glasanje predlog ovog zakona, u načelu.Zaključujem glasanje: ukupno – 183, za – 181, nije glasalo – dvoje.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila Predlog zakona, u načelu.Podsećam vas, da je članom 17. Predloga zakona predviđeno da ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku RS“.Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.Zaključujem glasanje: ukupno – 183, za – 180, nije glasalo – troje.Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana objavljivanja.Stavljam stavljam na glasanje Predlog zakona, u celini.Zaključujem glasanje:

Predlog zakona o potvrđivanju sporazuma o osnivanju Međunarodne investicione banke.Pre prelaska na odlučivanje, podsećam na osnovu člana 105. stav 3. tačka skupština odlučuje o zakonima kojima se uređuju zaključivanje i uređivanje i potvrđivanje međunarodnih ugovora većinom glasova svih narodnih poslanika.Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju sporazuma o osnivanju Međunarodne investicione banke, u načelu.Zaključujem glasanje: ukupno – 183, za – 183.Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu.Članom načelu.Članom 3. Predloga zakona predviđeno je da zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori“.Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.Zaključujem glasanje: ukupno – 183, za – 181, nije glasalo –dvoje.Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana objavljivanja.Sada stavljam na glasanje Predlog zakona, u celini.Zaključujem glasanje: ukupno – 183, za – 183.Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.Sada prelazimo na odlučivanje o predlozima zakona o potvrđivanju međunarodnih ugovora, odnosno sporazuma ( tačke od 13. do 22. dnevnog reda), pa podsećam da na osnovu člana 105. stav 3. tačka 4. i 6. Ustava Republike Srbije Narodna skupština odlučuje o zakonima kojima se uređuje javno zaduživanje i zaključivanje, kao i potvrđivanje međunarodnih ugovora većinom glasova svih narodnih poslanika.Imajući to u vidu, prelazimo na odlučivanje.Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o kreditu koji se odnosi na neobezbeđeni zajam u iznosu do 400.000.000 evra uz osiguranje od strane Multilateralne agencije za garantovanje investicija u cilju finansiranja određenih građevinskih usluga od strane Bechtel Enka UK Limited, koji posluje u Srbiji preko Bechtel Enka UK Limited Ogranak Beograd za potrebe privrednog društva „Koridori Srbije“ d.o.o. Beograd u vezi sa izgradnjom infrastrukturnog koridora autoputa E-761 deonice Pojate - Preljina (Moravski koridor) između Republike Srbije koju zastupa Vlada Republike Srbije, postupajući preko Ministarstva finansija kao Zajmoprimca i J.R. MORGAN AG kao Agentom i JPMORGAN CHASE BANK,

ukupno – 182, za – 179, nije glasalo –troje.Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog

zakona.Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu (Program za otpornost na klimatske promene i navodnjavanje u Srbiji - faza II), između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj, u celini.Zaključujem glasanje:

zakona.Stavljam na glasanje, Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu Program čvrstog otpada u Srbiji, između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj, u celini.Zaključujem glasanje: ukupno – 182, za – 180, nije glasalo –dvoje.Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.Stavljam na glasanje, Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o kreditnom aranžmanu br. CRS 1022 01 A između Francuske agencije za razvoj, kao Zajmodavca i Republike Srbije, kao Zajmoprimca, za realizaciju Programa čvrstog otpada u Srbiji, u celini.Zaključujem glasanje: ukupno – 182, za – 179, nije glasalo –troje.Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.Stavljam na glasanje, Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu (Projekat izgradnje širokopojasne komunikacione infrastrukture u ruralnim predelima 2) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i i razvoj, u celini.Zaključujem glasanje: ukupno – 182, za – 179, nije glasalo – troje.Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona .Stavljam na glasanje, Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o kreditnom aranžmanu u iznosu od 203.400.928 evra između Republike Srbije, koju zastupa Vlada Republike Srbije, postupajući

zakona.Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu za kredit za povlašćenog kupca za Projekat izgradnje brze saobraćajnice Novi Sad – Ruma („Fruškogorski koridor“) između Vlade Republike Srbije koju predstavlja Ministarstvo finansija kao Zajmoprimca i kineske Export-Import banke kao Zajmodavca, u celini.Zaključujem glasanje: ukupno 182, za – 180, nije glasalo – dvoje.Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 2106 (2021) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije za projektni zajam - Centar za obuku za dualno obrazovanje, u celini.Zaključujem glasanje: ukupno 182, za – 180, nije glasalo – dvoje.Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Odluke Broj 1/2021 Saveta za stabilizaciju i pridruživanje EU i Srbije o izmeni Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane, zamenom njegovog Protokola 3 o definiciji pojma „proizvodi sa poreklom“ i metodama administrativne saradnje, u celini.Zaključujem glasanje:

je Narodna skupština obavila zajednički jedinstveni pretres o predlozima odluka tačke 23. i 24. dnevnog reda, pre prelaska na odlučivanje podsećam da prema članu 205. stav 2. tačka 15. Ustava Republike Srbije, Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslova vrši izborne nadležnosti.Prelazimo na odlučivanje.Stavljam na glasanje Predlog odluke o izboru članova Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje.Zaključujem glasanje: ukupno 182, za – 181, nije glasao – jedan.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog odluke o izboru članova Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje.Dozvolite da u vaše i svoje ime čestitam članovima Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje na izboru i da im poželim uspeh u radu.Stavljam na glasanje Predlog odluke o imenovanju članova Upravnog odbora Nacionalnog tela za akreditaciju i obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju.Zaključujem

dvoje.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila i Predlog odluke o imenovanju članova Upravnog odbora Nacionalnog tela za akreditaciju i obezbeđenje u visokom obrazovanju.Dozvolite da u vaše i svoje ime čestitam članovima upravnog odbora na izboru i da im poželim uspeh u budućem radu.Dame i gospodo, pošto je Narodna skupština obavila razmatranje svih tačaka dnevnog reda ove sednice i odlučivanje o njima, saglasno članu 102. Poslovnika zaključujem sednicu Šesnaestog vanrednog zasedanja Narodne skupštine u Dvanaestom